Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se sukladno člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje Zakona, amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Članak 164. poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Pavle Matičić, državni tajnik u ministarstvu uprave. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Republika Hrvatska ima uspostavljen pravni okvir u području zaštite osobnih podataka koji je u najvećem dijelu usklađen sa pravnom stečevinom Tako bi se zakonodavstvo RH na području zaštite osobnih podataka u potpunosti uskladilo sa pravnom stečevinom EU prijedlogom ovoga zakona znači Zakona o zaštiti osobnih podataka se dodatno usklađuje sa Direktivom Europske zajednice od 24. listopada 1995. godine o zaštiti pojedinca u vezi sa obradom osobnih podataka i slobodnom prijenosu takvih podataka o onim pitanjima koja nisu u potpunosti uređena i usklađena. Tako se prijedlogom zakona proširuju slučajevi dozvoljene obrade osobnih podatka te se utvrđuje da se osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati u slučaju ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonitih interesa voditelja zbirke osobnih podatka ili treće osobe, osim kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava ispitanika. Ujedno se precizira da se osobni podaci smiju obrađivati isključivo u slučajevima koji su utvrđeni zakonom. Također se preciznije utvrđuje iznimnim slučajevima u kojima se posebne kategorije osobnih podataka smiju prikupljati i dalje obrađivati, podaci koji se odnose na prekršajne i kaznene evidencije smiju se obrađivati samo pod kontrolom nadležnih tijela. Prije prikupljanja osobnih podataka voditelj zbirke osobnih podataka dužan je informirati ispitanika i o postojanju prava na pristup informacijama i podacima te pravo na ispravak podataka koji se na njega odnosi. Dodatno se uređuje pitanje prijenosa osobnih podatka u treće zemlje. Agencija za zaštitu osobnih podataka nužna je izvještava Europsku komisiju i tijela nadležna za nadzor nad zaštitom osobnih podataka u državama članica EU u slučajevima u kojima smatra da treća zemlja ne osigurava adekvatnu razinu zaštite osobnih podatka te u slučajevima kada se iznimno osobni podaci iznose u takve zemlje temeljem jamstva voditelja zbirke osobnih podataka. Uređuje se pitanje donošenja odluke koja proizvodi pravne učinke na ispitanika ili bitno na njega utječe, a koja se temelji isključivo na automatskoj obradi osobnih podataka. Donošenje takvih odluka moguće je samo u ograničenim slučajevima uz odgovarajuću pravnu zaštitu. U cilju informiranja javnosti utvrđuje se da su izvješća o radu Agencija za zaštitu osobnih podatka javna i objavljuju se na web stranici agencije. Osim usklađivanja sa direktivom, a u cilju učinkovite provedbe Zakona o zaštiti osobnih podataka utvrđuju se dodatni slučajevi povrede zakona koji se predviđa novčana kazna za prekršaj, te se ujedno utvrđuje da će se za prekršaj kazniti i odgovorna osoba u državnom tijelu i u tijelima jedinica lokalne i područne regionalne samouprave. Na kraju mogu izjaviti da prihvaćamo amandmane Odbora za zakonodavstvo da predloženi zakon predlažemo u Saboru da donese ovaj predloženi prijedlog zakona. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Otvaram raspravu. Najprije su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Na početku svog izlaganja istaknuo bih da će klub HDZ-a podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Naime, postojeća regulativa u zaštite osobnih podataka uređena je Zakonom o zaštiti osobnih podataka čija povreda podliježe prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti. S obzirom na potrebu potpunog usklađenja područja zaštite osobnih podataka sa pravnom stečevinom EU predloženim izmjenama i dopunama sam Zakon o zaštiti osobnih podataka dodatno se usklađuje sa direktivom 95/46 Europske zajednice, Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. godine onim pitanjima koja nisu u potpunosti usklađena, a odnose se na obradu osobnih podataka i slobodnom prijenosu takvih podataka. Tako predloženim zakonom proširili su se slučajevi dozvole obrade osobnih podataka na način da su osobni podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati i u slučaju ako je obrada podataka nužna u svrhu zakonskih interesa voditelja zbirke osobnih podataka ili treće osobe, osim, tu zakon naglašava, kada prevladavaju interesi zaštite temeljnih prava ispitanika. Nadalje, isto tako precizira se da se osobni podaci smiju obrađivati isključivo u slučajevima koji su utvrđeni zakonom te se utvrđuju iznimni iznimni slučajevi u kojima se posebne kategorije osobnih podataka smiju prikupljati i dalje obrađivati. Također predloženim izmjenama i dopunama zakona dodatno se uređuje pitanje prijenosa osobnih podataka u treće zemlje. Ovdje se daje naglasak na Agenciju za zaštitu osobnih podataka koja je dužna izvještavati Europsku komisiju kao i tijela nadležna za nadzor nad zaštitom osobnih podataka o državama članicama EU u svim slučajevima u kojima smatra da treća zemlja ne osigurava adekvatnu razinu zaštite osobnih podatka, te o slučajevima kada se iznimno osobni podaci iznose u takve zemlje temeljem jamstva voditelja zbirke osobnih podataka. Svakako da izvješće o radu Agencije za zaštitu osobnih podataka u cilju informiranja javnosti su javna i objavljuju se na web stranici agencije. Predloženim izmjenama i dopunama, a prvenstveno radi učinkovitije provedbe zakona propisuju se također dodatni slučajevi povrede zakona za koje se predviđa novčana kazna, te se utvrđuje da će se za prekršaj kazniti i odgovorna osoba u državnom tijelu kao u jedinici lokalne i područne regionalne samouprave. Na koncu svog izlaganja istaknuo bi i uređenje pitanja donošenja odluke koja proizvodi pravni učinak ispitanika ili bitno na njega utječe, a koja se temelji isključivo na automatskoj obradi osobnih podataka. Svakako da donošenje takvih odluka moguće je samo u ograničenim slučajevima i uz odgovarajuću pravnu zaštitu. Radi svega navedenog, a imajući u vidu da se ovim zakonskim prijedlogom vrši usklađivanje sa pravnom stečevinom EU i pravnim aktima Vijeća europe, klub HDZ-a podržati će donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka.